Отже, колеги, готові до реєстрації? Я прошу зареєструватися народних депутатів України для участі у вечірньому засіданні. Будь ласка. Зареєстровано 348 народних депутатів. І ми продовжуємо розгляд правок. Я хочу нагадати вам, що ми до перерви зупинилися на правці 780-й, це правка групи депутатів, але від них матиме слово Тетяна Острікова, "Самопоміч". Ця поправка враховує помилки добору суддів до Верховного Суду України. Зокрема, ми пропонуємо встановити наступне. Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднює копії виконаних кандидатами на посаду судді на іспиті робіт бали бали за кожним з критеріїв оцінювання щодо кандидатів, виставлені кожним членом ВККС. Що це означає? Це означає, що за результатами добору до Верховного Суду, за результатами практичного завдання були відсіяні кандидати з високими балами попередніх етапів успішно склали іспити одіозні кандидати. Тому чинний закон зобов'язує публікувати тільки результати, а не безпосередньо роботи кандидатів, і це створює простір для маніпулювання. А ми хочемо бачити і роботу кандидата, і хто скільки виставив йому балів, щоб потім знати, до кого з членів ВККС пред'являти претензії. І саме виправити ці помилки покликана наша поправка. Окрім цього, ВККС так і не змогла пояснити критерії оцінювання, за якими роботи оцінювалися. Тому це положення встановлює обов'язкове… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 780 встановлює обов'язкове опублікування вищевказаних документів на сайті ВККС, що дозволить уникнути зловживань з боку членів ВККС, а активним громадянам України знати, хто, скільки балів поставив і самостійно оцінити роботу того чи іншого кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Дякую і прошу поставити, і проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 780.

За-48 Розділилися голоси. Не пройшла поправка. 781. 782. 783. 784. 785. 786, Левченко. Включіть мікрофон. І відразу дайте дві хвилини за дві поправки. Будь ласка, Левченко. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Справа в тому, що законопроектом передбачається, що конкурс до Вищого антикорупційного суду проводитиме ВККС Це та ж сама ВККС, яка дискредитувала себе, визнавши доброчесними кандидатів, які забороняли акції під час Майдану, мають непрозорі статки та брехали у декларації з доброчесності. Очевидно, що якщо ВККС буде далі цим займатися, то Вищий антикорупційний суд буде насправді вищий суд прикриття корупції і не буде жодної реальної боротьби з корупцією. Тому, власне кажучи, ми і пропонуємо, що позбутися при формуванні Вищого антикорупційного суду оцієї, абсолютно дискредитувавшої себе ВККС, і створити незалежну, незаангажовану комісію з проведення конкурсу на зайняття посади судді Вищого антикорупційного суду, яка буде проводити конкурс, власне кажучи, і не буде жодним чином спиратися на цей ВККС. До складу цієї комісії має входити, на нашу думку, 9 членів: 3 члени – від міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції; 4 члени – від громадських об'єднань, які протягом щонайменше останніх двох років, що передують дню проведення зборів, здійснюють діяльність, спрямовану на боротьбу з корупцією, захист прав людини, підтримку інституційних реформ, в тому числі реалізують проекти у цих сферах; і два члени – від Національної асоціації адвокатів України. Лише в такому випадку і лише такий склад, на нашу думку, зможе забезпечити максимальну незалежність цієї комісії від найвищих посадових осіб держави, які вчергове хочуть створити ручний для себе суд, як вони вже зробили з Верховним Судом України. говорив схожу правку. Це тоді Руслан Князевич відповів, що це неконституційна правка, тому що нібито ВККС прописана в Конституції. Я зразу хотів забігти наперед і сказати, що це, ну, неправда. Немає Вищої кваліфікаційної комісії суддів в Конституції, є виключно Вища рада правосуддя, яка жодним чином нашою цією поправкою поправкою нікуди не прибирається. Тому просимо, будь ласка, проголосувати за, справді, незалежний конкурс. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Руслан. 16:07:02 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ну я не буду коментувати з приводу конкурсної комісії, бо я вже висловився, я можу по суті цієї правки прокоментувати, тому що правка про інше, ніж сказано щойно. Правка про те, щоб на всіх етапах діяльності відповідно здійснювалось аудіо-, відео- і онлайн-трансляція діяльності комісії. Хочу сказати, що зараз всі етапи щодо здійснення кваліфікаційного оцінювання Вищої кваліфкомісії онлайн-трансляція здійснюється від початку до кінця, ведеться стенографування, відеозапис, аудіозапис, і я не чув жодної скарги з цього приводу претендентів на зайняття посади судді. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування правку 786. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Ну по-перше, щодо минулої правки. Минула правка, яка стосується конкурсної комісії. Мова йшла про те, що замінити у відповідній нормі, про яку говорив пан Князевич, замінити згадку ВККС на "конкурсну комісію". Тому я якраз виступав… згідно своєї правки. Щодо правки 787.

із обґрунтованим, всебічним та чітким обґрунтування мотивів, принципів, підстав прийняття відповідного рішення. Справ в тому, що станом на сьогоднішній день такі рішення не публікуються, у зв'язку з чим у суспільства немає жодної можливості здійснювати громадський контроль за таким конкурсом. І як наслідок, як наслідок сьогодні сформований абсолютно ручний Верховний Суд України, тому що, зокрема, він сформувався за рахунок того, що 40 відсотків балів відповідних надавалися на так званий психологічний тест які неможливо ніяк перевірити. Цих документів ніде не видно: кому видавали, власне кажучи, які бали, на підставі чого. Тому якщо ми хочемо, щоб конкурс був прозорий, треба, щоби все опубліковувалося… Отже, ставлю на голосування поправку 787. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 793, депутат Острікова, будь ласка. 16:09:52 ОСТРІКОВА Т.Г. Тетяна Острікова, "Самопоміч". 793 поправка подана нами для уникнення подвійного тлумачення, щоб ще раз закріпити в законі дуже чітку норму, щоб у разі затвердження результатів конкурсу Вища рада правосуддя не може зловживати своїми дискреційними повноваженнями і зобов'язана внести Президенту України подання про призначення суддів, які успішно пройшли конкурс. І для цього ми визначаємо: Вища рада правосуддя не може відмовити у внесенні Президентові України подання про призначення судді на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Прошу підтримати і всіх проголосувати "за". Дякую.

За-37 Рішення не прийнято. 794. 795. 798. 799. 798. Одарченко. Включіть мікрофон, будь ласка. 16:11:08 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Дякую. Юрій Одарченко, "Батьківщина", Херсонщина. Шановні друзі, ми цією правкою пропонуємо врівноважити роль Міжнародної ради експертів та Вищої кваліфкомісії. Так пропонується, щоб після перевірки знань судді Вища кваліфкомісія суддів направляла відповідні матеріали до Ради експертів. Після цього експерти проводитимуть співбесіду з суддею та надаватимуть кваліфікаційній комісії свій висновок. Такий висновок буде замінювати результати кваліфікаційної співбесіди судді. Що це означатиме на практиці? Це означатиме, що порядний суддя, який має відмінні знання, не буде "зарубаний" Вищою кваліфікаційною комісією на абсолютно суб'єктивній співбесіді. Не буде ситуації, коли найкращі кандидати будуть просто "вилітати" з конкурсу просто за результатами голосування кваліфкомісії. До антикорупційного суду будуть потрапляти лише ті, хто справді має для цього гідний за міжнародними… ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, ставлю на голосування поправку 798. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Комітет відхилив.

Тетяна Ричкова, 27-й округ, місто Дніпро. Я прошу частину восьму статті 8 викласти в такій редакції: "Під час розгляду Вищою радою правосуддя питання про внесення Президентові України подання про призначення судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та прийняття рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду здійснюється відео- та аудіотрансляція у режимі реального часу відповідних засідань Вищої ради правосуддя на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя". ГОЛОВУЮЧИЙ. Прокоментуйте, будь ласка, пане голово. Дякую, пані Тетяна. Справа в тім, що ми прийняли спеціальний Закон "Про Вищу раду правосуддя", ви пригадуєте про це, де ми передбачили, що всі без винятку засідання Вищої ради правосуддя, вони є відкритими, прозорими і онлайн-трансляція таких засідань здійснюється від початку до кінця щодо всіх засідань, незалежно від того, які питання на них розглядаються. Тому виходили з того, що ця норма є в спеціальному законі, який регламентує діяльність цього органу. Ще раз її дублювати в цьому законі,

чітко написати в законі, для чого ми залучаємо міжнародних експертів. Основна проблема, яка зараз є при виборі суддів, - це тиск, це пропихування корумпованих кандидатів на найвищі посади. Такий ризик буде і при формуванні антикорупційного суду. Тому наша пропозиція чітко записати в законі, що ми залучаємо Раду міжнародних експертів для перевірки відповідності кандидатів встановленим цим законом вимогам. Прохання підтримати цю пропозицію. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, ставиться на голосування поправка 825 народного депутата Соболєва. Комітет її відхилив, хто підтримує, я прошу голосувати.

політичній силі часто закидають, що начебто ми проти незалежних міжнародних експертів. Я хотів би внести правку, правка стосується кількості експертів. Тому що в законопроекті вказано, що не менше семи. Але не менше семи – це означає, що може бути і один, і два, і три. Тому доповнити фразою "не менше п'яти", тобто

тезко! Якщо дозволите, я попрошу вас зняти ваші застереження, оскільки ви дивитеся редакцію першого читання. А якщо ви подивитесь погоджену редакцію до другого читання, підготовлену комітетом, то ви побачите, що ми змінили формулювання, і зараз передбачено, що вона виконує свої повноваження у складі семи осіб. Ми чітко визначили, і цей люфт, який попередньо був, ми прибрали. Ваша поправка мала сенс, коли цей люфт існував. Зараз я просив би не розбалансовувати, бо це позиція, яка погоджена, і тут люфту немає, нема що змінювати. Дякую. Може не будете наполягати, пане Руслан? Добре. Дякую вам. Не наполягаєте? Домовились. Дякую вам. 863-я. 864-а. По 3-й, так? Включіть мікрофон. Вибачте, зараз Єгор Соболєв по 863 правці. Будь ласка. Це дуже важлива частина закону. Всі розуміють, що основні маніпуляції і перетворення антикорупційного суду будуть стосуватися формування складу суддів. Для цього ми пропонуємо залучити міжнародних експертів. Добре, що більшість парламенту з цим погоджується. Але є одна небезпека. Зараз пропонується, щоби цих міжнародних експертів пропонували міжнародні організації. В цьому залі величезна історія фальсифікацій. Згадаємо Найджела Брауна, страшне ім'я. Наша пропозиція чітко прописати в законі, що нам рекомендують міжнародних експертів уряди держав, які надають Україні допомогу в протидії корупції. Це поза сумнівом Уряд Сполучених Штатів і сам Європейський Союз. В цьому сенсі нам точно дадуть першокласних експертів, які допоможуть нам підібрати антикорупційних суддів антикорупційного суду. Дякую вам. Поправка врахована частково. Я розумію, Єгор наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати.

Будь ласка, Руслан Демчак включіть мікрофон. 16:20:03 ДЕМЧАК Р.Є. Там дві поправки, 868 і 869, вони пропонується доповнити два абзаци. 868 поправка, це абзац другий, який звучить: "Громадську раду міжнародних експертів очолює голова, який обирається Громадською радою міжнародних експертів серед її членів." А 869-а, це третій абзац, яка доповнюється таким абзацом: "Рішення Громадської ради міжнародних експертів приймається простою більшістю голосів членів, які присутні на засіданні, та мають право голосу, якщо для прийняття відповідного рішення статутом не встановлюється більша кількість голосів. Порядок скликання і проведення засідань голосування, прийняття

Я хочу пояснити, тут абсолютно логіка є в діях комітету, і, як на мене, вона абсолютно вірна. Ми зумисно не хочемо нав'язувати Громадській раді міжнародних експертів якісь рамки діяльності і змушувати їх виписувати для себе якийсь внутрішній регламент і внутрішні правила поведінки. Це питання до громадської ради міжнародних експертів як до дорадчого органу, якщо вони вважатимуть за доцільне це зробити, вони самі це зроблять. Так само, якщо вони вважатимуть, що їм потрібен керівник якийсь, то вони, напевно, зголосяться до того, щоб обрати поміж себе керівника. Зараз нав'язувати зумисно їм це робити законом, як на нас, є неприпустимим. Що стосується того, щоб рішення приймалось більшістю, в тому числі щодо невідповідності кандидата займаній посаді, то я хочу сказати, що в редакції другого читання ми врахували цю позицію. І зараз, якщо ви подивитесь праву колонку,

Дякую. Пане Руслан, я відчуваю, що ми перед голосуванням за закон все одно винесемо якесь узгоджене положення з приводу і повноважень, і кількості голосів щодо громадської ради. Це очевидно буде неминуче, і ми так робили весь час по завершенню законопроекту, коли ми шукали компроміс в залі, коли ми шукали погодження. І очевидно ця концепція буде подана, запропонована комітетом, і в залі будемо визначатись. І тому, можливо, немає необхідності ставити на голосування? Немає. Дякую дуже вам.

Колеги, я хочу представити одразу три пропозиції "Об'єднання "Самопоміч", які йдуть поспіль. Йдеться про дуже детальне регулювання, як саме Вища кваліфікаційна комісія суддів має отримати інформацію про формування цієї Ради міжнародних експертів. За нормальних обставин це можна було б не прописувати в законі, але ми з вами маємо сумний досвід, наприклад, імітації реформи прокуратури після дуже доброго закону, ухваленого парламентом, як і імітація реформи Верховного суду, після багатьох добрих ідей, що тут затверджені. Тому наша пропозиція – максимально детально описати кожен крок, щоб ніхто не міг робити саботаж. Отже, в правці номер 870

Далі. Після того як він отримає інформацію, кого рекомендують наші партнери для допомоги у перевірці суддів, України має впродовж 10 днів призначити цих рекомендованих експертів. Причому законом ми забираємо в нього право робити щось інакше. Повторюся, це запобіжник від саботажу, на жаль, ми дуже часто маємо приклади, коли добрі закони, ухвалені нами, також залишаються на папері. Ми пропонуємо тому по-німецьки все дуже ретельно регламентувати. Просимо це підтримати. Йдеться одразу про три правки поспіль, пане Голово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я поставлю кожну правку поспіль. Але відразу вам і скажу у відповідь, що у моїх консультаціях з Венеційською комісією, вони швидше налаштовані дати вичерпний перелік міжнародних організацій, а не урядів країн. Це два різних погляди. Просто я не хочу використовувати цей аргумент, але, власне, Венеційська комісія нам рекомендує міжнародні організації. Друга річ, що вони рекомендують дати їхній вичерпний перелік, щоб не було спекуляцій. І це теж може бути один із шляхів, яким можемо піти, щоб дати можливість по дві кандидатури, і вже тоді вони вибирає… Апеляційна комісія суддів. Тому, я думаю, що ми, звичайно, проголосуємо, але все одно це буде одне з тих питань, я впевнений, це буде одне з тих питань, по якому ми будемо визначатися по завершенню. І ця дискусія буде тривати і ці дні, але я думаю, що пропозиція Венеційської комісії є достатньо оптимальною і прийнятною. І я можу навіть вас з нею ознайомити в проміжку між нашою роботою. Отже, я ставлю на голосування кожну з правок.

Рішення не прийнято.

І заключна – 873-я… А, ні, по ній окремий виступ. Будь ласка, 873-я. По попередній рішення не прийнято. Будь ласка. Так само, щоби виключити саботаж, щоби виключити порушення закону, що, на жаль, часто має місце з боку навіть найвищих державних посадовців в Україні,

Щоби не Сергій Козяков, при всій повазі, а міжнародні експерти визначали, хто буде в цій раді, хто буде нам допомагати.

Юрій Чижмарь, фракція Радикальна партія Олега Ляшка. статті 9 даного законопроекту включити норму про те, що представників до громадської ради можуть представляти не просто міжнародні організації, а може представляти одна міжнародна організація одного члена. Щоб не вийшло таким чином, що нам завтра весь склад, всі сім членів громадської ради представить Міжнародний валютний фонд. Тобто вони написали закон, вони представили представників. І тоді питання: де там, ну, якесь, дійсно, представництво міжнародних органів, які борються з корупцією, тим паче, що в нас тут навіть не визначено, що міжнародні організації, які саме ведуть, діяльність яких пов'язана з боротьбою з корупцією. В нас просто назва "міжнародні організації". Це можуть бути від міжнародного фонду валютного до будь-якої іншої організації, яка не має відношення до боротьби з корупцією і протидії корупції. Дякую. Дякую. Будь ласка, Князевич. Це питання ми обговорювали перед тим, і Руслан пояснить детальніше позицію. пропозиції міжнародних організацій – увага – з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції, відповідно до міжнародних договорів України. Ця норма є щодо того, скільки кандидатур, кожна міжнародна організація може запропонувати ВККС не менше 2 кандидатур до складу Громадської ради міжнародних експертів. Якщо ви... якщо запропонувати по одній, це була пропозиція Венеційської комісії, логіка така, якщо запропонувати по одній і хоч одна не відповідатиме критеріям, це означає, що ВККС ВККС не сформує цю раду, вона не буде уповноваженою. Щоби не робити штучно цю перепону, яка може виникнути, Венеційська комісія запропонувала правильний підхід – дати на одного кандидата більше, щоб ВККС потім не сказало, що їм недостатньо для того, щоб сформувати раду експертів. Тому я просив би цю позицію, Андрій Володимирович, Я просто вам поясню. Тих міжнародних організацій не так багато є, щоб був вибір ВККС. Сім. Якщо ми дамо по одній, не буде жодного вибору в українського органу. А я розумію, ви якраз виступаєте за те, щоб український орган міг вибирати і міг визначати. І це дає можливість альтернативи для Можливо, ви би не наполягали, а ми ще цю річ проговоримо, пане Юрій. Наполягаєте, так? Ні. Кивніть не так. Наполягаєте, так? Я ставлю на голосування поправку 874 народного депутата Чижмаря. Хто підтримує, прошу голосувати. Комітет відхилив.

Рішення не прийнято. Шановні колеги, наша поправка пропонує підхід такий, що проекти технічної допомоги, які працюють у сфері протидії корупції, а також донорські організації, які працюють у сфері протидії

4, 5 інших кандидатур, тоді, в принципі, це є узгоджена пропозиція всіх міжнародних організацій і проектів технічної допомоги, тому що, крім міжнародних організацій у сфері протидії корупції, ми маємо проекти технічної допомоги у сфері протидії, які дуже активно працюють в Україні. Дякую. Ставиться на голосування 879 правка групи депутатів. Комітет її врахував частково. Один з авторів – Чумак – наполягає, щоб вона була врахована повністю. Хто підтримує таку позицію, прошу голосувати.

880-а, це є Лубінець, Валентиров і Пономарьов. А ваша, пане Ігор, 881-а. Включіть мікрофон Лапіну.

Тобто проекти міжнародної технічної допомоги у сфері правосуддя або запобігання і протидії корупції, зареєстрованих відповідно до законодавства України на день набрання чинності цим законом, і міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері правосуддя. Є така пропозиція, щоб було не менше 10 осіб, із яких вибиратимуть 7. Комітетом враховано частково, але я би просив поставити на голосування. Логіка наша не в тому, щоб хто більше цифру назве, а в тому, щоб кожна організація, яка матиме таке право, відповідно зараз, очевидно, такий перелік складається, мала можливість подати не більше двох кандидатур. можуть скористатися. Це їхнє право. Але для того, щоб потім так не трапилося, що подано сім кандидатур на сім вакантних посад і якась з них формально не підходить по критеріях, передбачених законом, от формально, не може ВККС їх. таким чином вони не формують цю раду, оскільки вона є неповноважною у складі меншому, ніж 6 осіб, і ми будемо чекати до незрозуміло якого часу, поки якась інша організація не скористається своїм правом. Щоб заздалегідь уникнути такого роду логіки є пропозиція пропозиція пристати на те, що написано в правій колонці. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу підтвердити, колеги. Я дуже детально цю тему проговорював з юристами. Послухайте уважно, будь ласка, автори. Має бути вибір для ВККС. І я можу навіть підтримати ідею єдиного списку, це добра ідея. Але не семи, має бути більше ніж запропоновано. Бо коли втрачене право вибору для ВККС, це ставить під сумнів, це ставить під сумнів саму логіку процесу. І тому я пропоную ці речі, щоб ми вже зараз знайшли порозуміння, щоб коли будемо виходити на остаточне голосування, ми між собою це узгодили. Сім на сім – це неправильна тактика, і вона не буде працювати. Будь ласка, Ігор. 30 секунд. Репліка. В порядку уточнення я тому і пропоную, щоб було представлено не менше 10, для вибору, з яких ми будем вибирати 7. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Отже, правка врахована частково. Автор наполягає, щоб вона була врахована повністю, вся його пропозиція. Хто підтримує таку позицію, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. 885, 884, 886,

Суть правки дуже проста. Пропонуємо членам ради міжнародних експертів, які… можуть бути особи, які мають досвід роботи не менше 10 років щодо протидії та у боротьбі з корупцією, сьогодні це 5 років. Ми, я вважаю, що це дуже відповідальні рішення, які вони будуть приймати. І тут треба мати більш фахівський досвід. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Поставлю на голосування, хоча є застереження, що надто мало можна буде найти спеціалістів. І це може обмежити відбір з людей. Але, звичайно, я ставлю її на голосування. 901 правка, запропонована народним депутатом Рибалкою, комітетом відхилена. Хто її підтримує, я прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, дуже, на мій погляд, правильно була виписана стаття в редакції Президента. що як повідомлено на офіційному сайті Президента в новині від 22 грудня, ця текстовка погоджена з Венеційською комісією. Дуже цікаво, чи той самий представник Венеційської комісії рекомендував Президенту законопроект і зараз працює із керівництвом Верховної Ради. Андрій Володимирович, питання до вас. Назвіть, хто з Венеційської комісії вам каже про те, що треба цей закон правити, тому що Президент сказав, що погоджено з Венеційською комісією. Дана правка виключає слово "сучасних", тобто виходить, що якщо ми цю правку врахуємо, так будемо ми вивчати не сучасний досвід боротьби з корупцією, а мабуть, не сучасний. Тому я прошу поставити на підтвердження цю правку і не голосувати за неї. Я ставлю на підтвердження правку 906. Прошу зазначити, що вона була підтримана комітетом. І тому, хто підтримує позицію комітету, має проголосувати "за".

Шановні колеги, пропонується в статті 9 у частині третій слова "мають досвід роботи не менше ніж п'ять років із провадження за кордоном чи в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик у сфері протидії та боротьби з корупцією" замінити словами "а також має досвід роботи у сфері протидії та боротьби з корупцією на посаді судді за кордоном не менше 5 років". Я розумію, що може бути питання дискусійне з приводу звуження переліку. Але я хочу сказати, ми обираємо суддів, а не слідчих. Тому було би логічним, щоб вони мали досвід роботи судді. Прошу підтримати. Комітет врахував частково. Я все-таки просив би повністю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Руслан. 16:39:45 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Дякую. Але ми частково врахували якраз про суддів. Тобто ми якраз врахували те, про що ви просите. Якщо ви зараз її підтвердите, то ваше прохання просто не буде відтворено. Прошу просто не наполягати. Добре, не наполягає Лапін на голосуванні. 908-а. Будь ласка, Купрієнко. 907 поправка, яка врахована частково, я вимагаю поставити на підтвердження. Звертаю увагу, що нема в остаточній редакції статті, запропонованої до другого читання, слова "суддів". Так що врахована вона частково саме щодо слів "сучасних". І якщо в першій редакції воно звучало: "в міжнародних організаціях сучасних міжнародних антикорупційних стандартів", так слово "сучасних" виключено. І знову ж таки, як кажуть: "За рибу – гроші". Будемо вивчати несучасні методи і стандарти боротьби з корупцією. Прошу поставити на підтвердження, щоб не було часткового такого врахування і не підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Руслан. Про сучасні йдеться в правці Усова, а тут ви говорите про правку Лапіна. Я вам зачитаю, що залишиться в правій колонці: "і здійснення розслідувань та процесуального керівництва", увага, "чи здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією". Здійснення судочинства у справах, пов'язаних з корупцією – це йде мова про суддів. Дякую. Прошу не ставити підтвердження цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Уточніть, будь ласка, 30 секунд. Я наполягаю на голосуванні і звертаю увагу комітету, при підготовці таблиці, якщо врахована поправка частково і там тексту на 12 строк, так виділіть жирним, що що саме враховано, щоб можна було зрозуміти, які слова враховані чи щодо сучасних технологій, чи щодо суддівства, чи щодо строку. А, то так 38 слів тексту враховано частково, яке саме враховано невідомо. Прошу поставити на підтвердження. Ставлю на підтвердження правку 907 народного депутата Лапіна. Отже, хто підтримує, щоб дану поправку підтвердити повністю, прошу голосувати.

Рішення не прийнято.

Шановні колеги, Президент, коли писав закон, консультуючись з Венеціанською комісією, вони визначили, що має бути досвід найкращих світових практик, найкращих технологій, щоб ми були найкращі. Ми йдемо в Європу і прагнемо бути найкращими. І нащо комітет виключив слово "найкращі", не розумію. Ми, що найгірші будемо вивчати? Ні. Тому вимагаю поставити на підтвердження і прошу колег не підтримувати цю поправку. Будь ласка, пане Руслан, поясніть свою поведінку. 16:43:28 КНЯЗЕВИЧ Р.П. Ми вилучили слово "найкращі", тому що йшло сполучені міжнародні стандарти. Оскільки ми вилучили всю цю фразу, то, на жаль, і слово "найкращі" потягом було вилучено. Вибачте, будь ласка. Ми обов'язково його допишемо десь в іншому місці, я вам даю слово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную в назві закону "Найкращий антикорупційний суд України", це буде уніфіковано по тексту. Отже, я ставлю на голосування 908 правку, наполягає народний депутат, щоб її на підтвердження поставити. Комітет її підтримав. Тому хто підтримує позицію комітету, прошу проголосувати. 908-а. 908. Там принципова позиція просто.

О.В. Олег Купрієнко, Радикальна партія. Прошу поправку 911 поставити теж на підтвердження. Вона знову ж перекликається з попередніми поправками. виключаються слова "чи в міжнародних організаціях", слово "сучасних" виключається. Я розумію, що там, мабуть, все по виключали. Але ж знову таки претензія до комітету. Коли готується таблиця порівняльна, треба вказувати, що саме врахували, а що залишилось по тексту. Тому прошу поставити на підтвердження, і не голосувати за цю поправку. Шановні колеги, я би все ж таки наполягав на тому, щоби бути об'єктивними. Подивіться, будь ласка, останню колонку четверту, і тут чітко виділено чорним шрифтом, що саме ми врахували. Ми не маємо повноважень правити правки депутатів, це не наші, це депутатські правки. Ми правимо тільки ту колонку, яку за Законом про Регламент має формувати комітет. Давайте будемо об'єктивними. Дякую. Наполягає на голосуванні. Я ставлю на голосування поправку 911 на підтвердження, комітет її підтримує і просить її підтримати. Будь ласка, голосуємо. Рішення не прийнято.

ставили 911-у, зараз – 912-а. Достатньо значна поправка. Я прошу поставити її на підтвердження. Оскільки в тому числі ця поправка знову ж таки врахована частково. Що саме враховано, невідомо. Але враховуючи те, що гарний президентський текст погоджений з Венеціанською комісією, як зазначено на сайті Президента, ми взяли і поправки поміняли, і зараз замість того, щоб ми брали експертів, які знають досвід міжнародних сучасних методів, стандартів боротьби з корупцією, ми готуємо текст на осіб, які здійснюють розслідування та процесуальне керівництво в останні п'ять років в нашій країні. А давайте вгадаємо з одного разу, хто у нас такий є? Це не Холодницький, не Ситник, які, можливо, готують собі запасний аеродром, перескочивши в цю громадську раду. Тому я вимагаю поставити цю поправку на підтвердження і не голосувати за неї. Отже, я ставлю на підтвердження поправку 912, яка врахована частково. Отже, прошу проголосувати, прошу підтримати комітет.

текст, який був запропонований Президентом, погоджений з Венеціанською комісією, взяли і поміняли повністю замість того, щоб у нас були члени громадської ради, міжнародних експертів, які знають методи впровадження сучасних технологій, стандартів, найкращих світових практик, ми заміняємо на текст, який дозволяє бути громадськими експертами людей, які вже здійснювали такі самі процедури, але у нашій країні, і знову ж таки не важко здогадатися хто це буде. Тому прошу залишити текст в редакції Президента, який погоджений, за його словами, з Венеціанською комісією, вона, мабуть, буде не проти того, щоб залишився текст в першій редакції. Прошу поставити на підтвердження і не підтримати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я, звичайно, поставлю на підтвердження. Хоч наголошую, що спрощення вимог до суддів – це одна з позицій і комітету, і української сторони до кандидатів суддів. І, звичайно, зараз збиваючи всі ці поправки, ми ускладнимо потім сам процес прийняття. Але я ставлю на голосування 916 правку, комітет її підтримав частково. Прошу проголосувати, прошу підтримати комітет.

Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. 917 поправка написано, що врахована частково. Суть цієї поправки полягає в наступному: після слів "особи, які…" додати слова "не є громадянами України та… " Дивимося текст, Дивимося текст, в тексті поправки після, підготовлено до другого читання, написано "громадяни України чи іноземці". Тому незрозуміло, що саме тут враховано. По суті цієї поправки додати слова "не є громадянами України" в остаточній редакції "громадяни України чи іноземці". Тому, щоб не було потім ніяких інсинуацій, я пропоную поставити її на підтвердження, не проголосувати, і тоді вже буде зрозуміло що до чого. Ставлю на підтвердження 917 правку. Комітет її врахував частково. Хто підтримує комітет, прошу голосувати "за".

Олег Купрієнко, Радикальна партія Олега Ляшка. Поправка 919 пропонує в частині третій слова "особи" замінити словами "громадяни України". Що маємо в редакції? Дійсно, були особи, написано "призначені особи…" і далі по тексту. В остаточній редакції, яка йде до другого читання, написано "громадяни України чи іноземці". Тобто слово "особи", мабуть, тут вирішили, уникнути особи без громадянства і написали "громадяни України чи іноземці". Але, щоб було вже чітко зрозуміло, що саме врахували, що частково, а що не частково, прошу поставити на підтвердженню цю поправку і не голосувати за неї. Тому що в принципі формулювання особи воно передбачає і громадяни України, і іноземці. і іноземці. А особи без громадянства у нас не можуть там працювати, мати всякий досвід і відповідно не можуть бути членами цієї громадської ради. Тому ж редакція Президента, погоджена Венеціанською комісією, яку було подано до парламенту я вважаю, правильно написано "особи". Можна буде написати фізичні, але то вже таке. Отже, це була поправка народного депутата Мельничука, яку було враховано частково, але просять поставити її на підтвердження. Комітет її проголосував, підтримав. Прошу визначитися. 64 народних депутата її підтримали. Поправка відхиляється. 929-а, частково врахована народного депутата Чумака. Будь ласка, мікрофон. Я вже оголосила Чумака, потім я до вас повернусь. 929-а, Поправка 929 вдосконалює редакцію, яка була подана Президентом до першого читання і має наступну редакцію: "Членами Громадської ради міжнародних експертів можуть бути призначені особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також відповідають одній із наступних вимог: мають досвід роботи з питань протидії та боротьби із корупцією в органах правопорядку та/або в судах за кордоном не менше 5 років; мають досвід роботи у міжнародних організаціях у сфері запобігання корупції не менше 5 років; і мають досвід роботи у проектах міжнародної технічної допомоги у сфері запобігання корупції не менше 5 років." Таким чином, тут можуть бути або люди, які достатньо серйозний досвід роботи у превентивних та органах правопорядку. Я думаю, що враховані всі побажання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, голосуймо за поправку 929, яку комітет врахував частково. Прошу визначитися.

Давайте закінчимо з 929 поправкою, яку ви перескочили трохи нумерацію, зараз виступав мій колега пан Чумак. Він наполягав на прийнятті цієї поправки повністю, зал не підтримав. Тобто вона залишилася врахованою частково. Я… (Шум у Він наполягав на підтримці повністю. Я вимагаю поставити часткове врахування на підтвердження і не проголосувати, щоб знову ж таки, залишили текст статті в редакції Президента, який погоджений Венеціанською комісією. Будь ласка, тут є колізія, і голова комітету проти цього, тому що ми вже цю поправку проголосували, а немає такого, щоби двічі голосувати за одну і ту ж поправку. (Шум у залі) 922-у. Ну, все її озвучили. Зараз ще один депутат схоче в третій редакції голосувати. Ну! Такого в нас немає, це – норми нашого Регламенту, один раз ми проголосували. Я не можу піти на таке страшне порушення Регламенту. Не можу. (Шум у Я вчусь. Я вчусь! Прогрес краще, ніж регрес, розумієш? Будь ласка, 922-а. Поправка 922. Ця поправка, знову ж таки, міняє зміст норми, яка була подана до першого читання, і міняє вона її кардинально чи радикально. І з того, що члени громадської ради мають мати досвід із впровадження міжнародних організаціях сучасних антикорупційних стандартів і найкращих світових практик, ми заміняємо на те, що здійснення розслідувань та процесуального керівництва уже, фактично, в нашій країні, тобто такий досвід і таке керівництво мають в нас особи, які працюють зараз в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, в НАБУ, в НАЗК, мабуть. І таким чином перетворюємо цю статтю із набору представників і фахівців в галузі боротьби з корупцією на представників, які вже поборолися, нічого не зробили і зараз можуть перескочити в Громадську раду експертів, і там вже розказувати як треба боротися з корупцією, відбирати суддів. Прошу поставити поправку на підтвердження і не підтримати. Колеги, я прошу визначитися по поправці 922, яку комітет врахував частково. Прошу визначитися.

які не підтримав зал на підтвердження. І тому для того, щоб не залишилося, знову ж таки, ця поправка, але різні народні депутати подавали і одна пройшла, одна не пройшла, я вимагаю поставити 923-ю як і 924 поправку згодом на підтвердження і не підтримувати їх, щоб ми не робили такої дурниці, що ми виключаємо слово "сучасні"

Народний депутат Купрієнко під час свого виступу озвучив дві поправки насправді, які він вимагає поставити на підтвердження – 923-я, 924-а. Я по черзі зараз буду ставити їх на підтвердження. Будь ласка, 923 поправка. Комітет її врахував і просить врахувати. Я прошу визначатися. 47 голосів "за", поправка відхиляється. І 924 поправка, комітет її врахував і просить врахувати. Прошу визначатися. 57 голосів "за". Поправка відхиляється. 935-а, Оксана Сироїд. Не наполягає. Дякую, пані Оксана. Яка? 934? Ну, це ж не ваші просто поправки, я не знаю, які ви хочете ставити на підтвердження. Тоді треба піднімати руку. Я іду по відхилених поправках. Правильно?

Шановні колеги, дивіться, ми не можемо ставити на підтвердження поправки… 33-ю, бо вона не врахована, вона відхилена. Тому я її не ставлю. 34 поправка… 36 поправка – так само відхилена, Вадатурського. Я не можу її ставити на підтвердження. 37-а – врахована частково. 38-а – врахована частково. 40-а – відхилена. Зараз, я дивлюсь. Ну, ви ж просто назвали поправки, які відхилені. Це ми вже щось йдемо по відхиленим поправкам. 41-а – частково врахована. І 42-а – частково. Добре. 37 поправка. Комітет її частково врахував. Пані Юзькова, народний депутат, вимагає поставити її на підтвердження. Прошу визначатися. 937-а. Четверта була відхилена. 937-а. Пані Юзькова назвала поправки: 933-ю, 36-у, 37-у, 38-у, 40-у, 41-у, 42-у. Я викреслила всі поправки, які були… Хорошо, дайте мені спочатку з Юзьковою. Ви, ви що робите? Ви ж заважаєте вашій колежанці по фракції зараз, не мені 53 голоси проголосували за 937 поправку, яка була частково врахована комітетом, вона відхиляється. Наступна 938-а. Колеги, комітет просить підтримати цю поправку, вона була частково врахована. Прошу голосувати.

Поправка відхиляється. 41-а – 941 поправка. Вона була частково врахована. Пані Юзькова просить поставити на підтвердження. Комітет просить підтримати, колеги. 941-а, голосуємо.

942 поправка врахована була частково. Комітет просить підтримати, За-66 Поправка не врахована. І народний депутат Купрієнко вимагає так само поставити на підтвердження 934 поправку. Руслан, 934-а – це поправка народного депутата Саврасова, вона була частково врахована. Купрієнко просить поставити на підтвердження. Колеги, прошу підтримати поправку, комітету рішення.

Народний депутат Купрієнко. Будь ласка, вам слово. не підтримаємо, то у нас стаття залишиться в редакції Президента, який за погодженням з Венеціанською комісією відповідно повідомленню на сайті Президента погоджений текст подав, і у нас Громадська рада експертів буде набрана, дійсно, з фахівців, які знають сучасні методі боротьби з корупцією і будуть достойно відбирати кандидатів на посади суддів антикорупційний суд. Прошу поставити на підтвердження і не проголосувати за неї. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 943 поправка. Комітет її підтримав і просить підтримати. Будь ласка, визначаймось.

Я сподіваюся, що в зала буде можливість підтримати, незважаючи на те, що зараз в залі немає 226 голосів. Але сподіваюся, що вистачить хоч би тих, хто зможе показати, що він присутній взагалі в залі, зараз в залі. Дякую. це все. Будь ласка, 946 поправка. Прошу визначатися. Комітет її відхилив.

Це по суті лексична, технічна правка… Ну, будь ласка, ні, ми голосуємо. Я просто залу ще раз пояснюю позицію комітету. Колеги, будь ласка, визначайтеся. Комітет відхилив цю поправку номер 950. Прошу визначитись.

Я пропоную цю ж частину тієї ж статті проекту закону доповнити словосполученнями наступного змісту: "або є, чи були членами Громадської ради доброчесності, що утворена і діє у відповідності до Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Зрозуміла ваша позиція. Будь ласка, голосуємо за поправку 951-у. Комітет її відхилив. Прошу визначитись. 26 голосів "за". Поправка не прийнята. Наступна 956-а Рябчина народного депутата. Мікрофон, будь ласка.

другий том правок до цього законопроекту. Я вирішив персонально для себе, що я знімаю всі правки, які будуть мої подалі. Для того, щоб ми не затягували цей процес. Сподіваюсь, Президент України також не буде затягувати цей процес і якомога визнає те, що антикорупційний суд повинен бути незалежним, повинна бути можливість міжнародних експертів допомагати Україні не обирати недоброчесних суддів, і ми дійсно створимо такий суд, яким люди будуть пишатися і будуть довіряти йому. Тому сподіваюсь, Президент мене, представників українського парламенту та народ почує, якомога швидше закінчить ті перемовини, які є. Щоб ми першою справою на наступному тижні проголосували антикорупційний суд. Сподіваюсь, так і буде. ГОЛОВУЮЧИЙ. Президент України, в свою чергу, сподівається, що його почують представники парламенту і проголосують цей законопроект, не будуть відтягувати. Який він, до речі, написав, і є його автором. Автором. Тут автором є не опозиція, а Президент, цього законопроекту. Наступна поправка, колеги, якщо я не помиляюся, то це 968 народного депутата Чумака. Він не наполягає на цій поправці також. Наступна поправка…

і для усього українського суспільства якість роботи Громадської ради міжнародних експертів буде визначальною, чи цей суд зможе доформувати таких суддів Вищого антикорупційного суду, які зможуть якісно виконувати цю роботу або які знівелюють усю цю ідею. Тому я прошу український парламент підтримати дану поправку і проголосувати "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я прошу визначитися по поправці номер 980. Я хотів би, щоб ми не вилучали цю частину. Йде мова про те, про заборону участі у складі цієї ради особами, які підпадають під дію Закону про запобігання корупції. Не треба тим особам, які є суб'єктами цього закону, в тому числі і тим, які займають посади з підвищеною корупціогенністю, бути в цій раді для того, щоби не ставити під сумнів діяльність цієї ради. Давайте збережемо цю позицію, і нам буде тоді легше довіряти, і я сподіваюсь, суспільству, діяльності цієї ради. Дякую. Дякую за роз'яснення. Наполягаєте, шановний колего, Сидорович? Наполягаєте? Немає питань, ми дослуховуємось до всіх позицій фракції "Самопоміч" і ставимо на голосування 980 поправку. Ви якраз прибігли на ваші поправки, але дуже багато вже пропустили, дуже багато.

42 народних депутати підтримали цю поправку, вона не проходить в такому варіанті. І ми рухаємося далі. Зараз ми на 980-й, народний депутат Каплін, вас інформую. І якраз тут є ваша поправка, якщо ви прагнете її озвучити 985-а і 986-а.

повернутися до правки і забезпечити можливість трансляції простим українцям, щоб кожен простий українець на фабриках, заводах, в селах, скрізь власне, відбувається відбір суддів до нового антикорупційного суду. Я зараз повертався в зустрічі і в комітет, і з профспілками, і хочу сказати, йдеш по вулиці пішки, кожен барчик, кожен ресторанчик, кожне віконце у будинках, які, де проживають тут люди, всі дивляться зараз наш ефір, всі дивляться як працює Верховна Рада України і стежать, і хвилюються, і переживають більш ніж за фіналом Ліги Чемпіонів, будуть хвилюватися за те чи переможе сьогодні простий українець і чи потім разом Колеги, я пропоную зараз визначитися по поправці 985 народного депутата Капліна, а все-таки простим українцям побажати більш приємного проводження часу свого чим слухати те, що іноді в нас тут відбувається. Будь ласка, 985 поправка. 20 голосів підтримали пряму трансляцію, тобто це поки що відхиляється, відхиляється. Це не тут, Руслан говорить, що це в іншій поправці. А тепер наступна, я вас прошу, не відволікайте мене. Наступна 986 поправка народного депутата Капліна. 17:13:55 КАПЛІН С.М. Шановні колеги, ну з першого погляду здається, що сьогоднішня наша дискусія і цей відкритий, і вільний мікрофон, була така часу і в радянські часи передача, і зараз є, наскільки я знаю, на окремих телеканалах, не приносить користі для обговорення доцільності і в принципі порядку створення антикорупційного суду, це неправда. Чим більше ми будемо говорити про окремі деталі, окремі аспекти такого суду, роз'яснювати окремі важливі функціональні речі тим кращим, врешті-решт, суд буде. Будуть позачергові чи чергові вибори, прийдуть до Верховної Ради нові політичні сили, звичайно, цей антикорупційний суд буде зазнавати своєї нормативної модернізації і ставати кращим в порядок відбору суддів так само буде удосконалюватися. А наші співвітчизники, виборці і глядачі сьогоднішні повинні знати, яким має бути ідеальний суд. Тому ця розмова, ці правки і ці дискусії мають неймовірне значення для майбутнього, майбутнього антикорупційного суду, який реально саджатиме корупціонерів. Дякую. Колеги, я прошу визначитися по поправці народного депутата Сергія Капліна номер 986, комітет її відхилив. Прошу визначатися. 20 народних депутатів підтримали вашу поправку, вона відхиляється. Наступна 993-я, Лапін. Будь ласка, народному депутата Лапіну мікрофон увімкніть. Шановні колеги, у нас члени Громадської ради і міжнародних експертів обираються згідно закону в першій редакції, значить обираються строком на два роки і не можуть бути призначені повторно, є пропозиція все-таки замінити слово на "три роки". Я поясню логіку цієї пропозиції. Якщо ми подивимося на конкурсну комісію і на те все, що відбувалося навколо ДБР і те, що зараз ми набираємо штат ДБР, ми вже два роки це робимо. На сьогоднішній день вже стоїть питання, щоб обрати ще одну конкурсну комісію, яка буде допомагати вибирати інших учасників… слідчих в ДБР. Я просто переживаю за те, що ми можемо своїми конкурсами, а як не наберемо зразу? Ми зразу запустити суд можемо, але щоб нам потім не гратися, а ми ж знаємо про обмежену кількість і можливості до Громадської ради кандидатів. Тому я пропоную все-таки тих обирати на три роки. Якщо вони справляться за два, то вони вичерпають свої повноваження. Тому прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, є коментар у голови комітету. Прошу пане Руслане, Я хотів би пояснити логіку, вона дещо інша, і це важливо, напевно. Справа в тім, що ми передбачили в законі, в законопроекті два різних поняття: строк повноважень самої Громадської ради міжнародних експертів і строк повноважень кожного окремого члена. Це різні строки, прошу їх не плутати. Строк повноважень ради – шість років, і цього достатньо для того, щоб сформувати цей суд. Строк повноважень членів – два роки. Це пропозиція наших міжнародних партнерів і в цьому є логіка для того, щоб через два роки відбувалась ротація. Скажемо так, щоб вони не "забронзовели", щоб вони, відверто кажучи, знали, що через два роки на їх місце мають прийти інші люди. усуне будь-яку корупціогенність, теоретично, навіть, діяльності цієї ради. Я думаю, що це логіка, яку треба підтримати. І, зрештою, як на мене, то абсолютно правильно, що два роки минає, цього достатньо для того, щоб запустити роботу суду. Зрозуміла позиція. Наполягаєте на голосуванні? Будь ласка, прошу визначитись, тому що пан Ігор, наш колега, наполягає на голосуванні за свою поправку. 27 голосів, що? Максим Бурбак не встиг проголосувати, але в будь-якому випадку цей голос не був вирішальний. 27 голосів підтримали поправку, вона відхиляється. Наступна 102 поправка. Вибачте, 1002 поправка, хто її буде презентувати від "Самопомочі"? У вашій табличці не вказано, хто буде презентувати 1002 поправку.

Дякую,

Шановні колеги, ми наскільки захопилися боротьбою з корупцією, що сьогодні ця боротьба уже коштує державному бюджету більше ніж та корупція. Ми за останні декілька років створили НАБУ, САП, НАЗК, Агенцію по управлінню з активами, сьогодні створюємо антикорупційний суд, і сумарно це вже коштує державному бюджету 5 мільярдів гривень. Я хочу зважити на один момент і, власне, чому я ставлю цю поправку, тому що мало того, що ми віддаємо цим судам, по суті, управління державою в іноземні руки, але ми ще й за це все пропонуємо платити з державного бюджету. Зокрема, на відміну від першої редакції закону, який передбачав безоплатну роботу членів міжнародних експертів запропонованими правками ми пропонуємо їм встановити заробітну плату в розмірі судді Верховного Суду. Це заробітна Зрозуміло. Колеги, озвучено. Ну, шановний пане Купрієнко, у нас одна поправка… це 1011 поправка, у нас не можна розірвати виступ від двох депутатів. Будь ласка, я прошу слово Руслана Князевича, роз'яснити тут позицію комітету. Позиція, яка погоджена з нашими колегами з Венеційської комісії, була абсолютно логічна, і комітет її підтримав, зважаючи на наступні обставини. Якщо ви хочете, щоб ця Рада міжнародних експертів була незалежною, як ви сказали, то безумовно, оскільки вона по суті долучена до здійснення державних владних повноважень, по суті, то треба забезпечити для того, щоб вона була незалежною, відповідно, щоб і матеріально на неї не можна було впливати. Ця позиція погоджена, я просив би на ній наполягати. А якщо цієї позиції не буде, то обов'язково спокуса на неї вплинути буде в будь-кого, в тому числі, і з присутніх в цій залі. Я би не хотів зараз, щоби представник блоку БПП ставив на підтвердження цю поправку. Я закликаю вас зняти це застереження. Дякую. Юрій Соловей наполягає на тому, щоб її ставити на підтвердження. Колеги, прошу визначитися. І ви чули тільки що позицію голови комітету, який вважає, що ця новела про матеріальну виплату в даному випадку, вона забезпечує… Ви мене перебиваєте. Ну, будь ласка, пане Олеже! Пане Олеже, я не можу вам дати слово, тому що слово… виступив ваш колега. Ми ж не можемо по кожній поправці дати слово кожному народному депутату. Колеги, я прошу визначатися з голосуванням, і комітет наполягає на тому, що в даному випадку виплата членам експертної ради є, насправді, важливим елементом для їх незалежного статусу. Прошу визначатися. 48 голосів "за", не спрацювала в когось карточка. Ця поправка відхиляється. Наступна поправка

Зарплата 10 тисяч доларів, це якщо на наші гроші. Ви що, вона зробить самостійним людину? Суддю, який буде приймати рішення… те, щоби саджати або не саджати корупціонерів, це абсолютно неправильно. І окремо я хотів би поставити на підтвердження правку 1016, яка передбачає перейменування відповідної комісії і прибрати туди... звідти слово слово "міжнародне". Як дивитися в очі нашим виборцям? Як дивитися в очі дітям? Як дивитися в очі колегам, коли ми створюємо фактично законний інститут, який називається міжнародним, тобто ми розписалися у своїй безсилості. Країна із тисячолітньою історією створює міжнародні органи і заводить, формалізує зовнішнє управління. Це означає, що Верховна Рада нікчемна, означає, що Кабмін нікчемний і всі конституційні органи нікчемні. Це неправильно... Колеги, будь ласка, у нас ще 900 поправок попереду, не зривайте голос. І, будь ласка, голосуємо поправок 1016, 1016 народного депутата Капліна. Комітет її відхилив. Голосуйте, будь ласка.

Наступна поправка 1028 також народного депутата Капліна. Будь ласка, я потім повернусь до вас, але... я вже оголосила... 1028 народного депутата Капліна. Колеги, ну, будь ласка, я прошу уваги. Шановні колеги, я б хотів би ще раз наголосити, з першого погляду будь-які перейменування конкурсних комісій, по суті, не мають принципового значення для в майбутньому діяльності антикорупційного суду. Але є така штука як історія народні депутати України 16-го, 20-го, 25-го скликання в майбутньому обов'язково будуть гортати ті законопроекти, які ми разом з вами приймаємо. І якщо ми зараз дозволимо створення органів, які будуть називатися міжнародними, які матимуть за мету фактично контроль над всією ситуацією в нашій державі, ми політично розуміємо, що такий контроль після створення відповідного органу буде можливий, ті люди дадуть низьку оцінку в цілому нашій самостійності, нашій діяльності, прагнення до нашого суверенітету. Тому я переконаний, що ми маємо попрацювати над тим, щоб перейменувати і всі ці органи мали національні ознаки у своїх назвах. Дякую. Прошу визначатися по поправці 1028 народного депутата Капліна. Будь ласка.

Шановні колеги, законопроектом в першому читанні пропонувалось, що члени цієї ради працюють безкоштовно. Звичайно, це некоректно і неправильно. Тому мною була внесена правка, яка передбачала, що вони можуть отримувати винагороду від міжнародних організацій, які їх рекомендували до включення до цієї ради. Альтернативна, комітет врахував іншу правку, якою передбачив, що вони отримують винагороду з державного бюджету. Я пропоную колегам визначитися, і, таким чином, ми можемо побачити сьогодні підтримку. Є дві ідеї: одна – від тих, хто їх туди делегував; і інша ідея – з державного бюджету. Прошу підтримати мою правку, якою передбачено, що ті, хто делегували цих експертів, вони виплачують їм винагороду. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло роз'яснення. Я думаю, воно не потребує коментаря комітету. Прошу визначатися по поправці пана Різаненка, яку, по суті, озвучили і інші колеги під час обговорення питання про матеріальну винагороду майбутнім членам Міжнародної експертної ради. 41 народний депутат вашу альтернативу підтримав. Цього недостатньо. Поправка відхиляється. Народний депутат Розенблат 1031 поправка. Не наполягає. 28-у ви вже зачитали. Наступна поправка – 1039 народних депутатів від фракції "Самопоміч". Її буде озвучувати… 1039. А, вона врахована. Вибачте, колеги. Це вже я не права, ця поправка врахована. 1040 поправка народного депутата Чижмаря. Не наполягає. 40-а, не наполягає Чижмарь. Далі. Чижмарь, 1050. Не наполягає. Далі Каплін, 1051. Наполягаєте? Будь ласка, мікрофон. Я наполягаю на кожній своїй правці, бо я їх якраз і розробляв і представив для того, щоби вичистити цей законопроект від різноманітних дурниць і протиріч. Перше. Я хочу поставити на підтвердження правку 1051. Пропонується позбавити раду повноваження достроково припиняти повноваження свого члена шляхом прийняття такого рішення на своєму засіданні. Я не допускаю можливості жонглювати складом відповідної ради для того, щоб в такий спосіб корелювати управління всім судочинством в країні, антикорупційним судочинством в нашій державі. Якщо ми і формуємо таку раду, якщо ми проявляємо політичну волю, щоб запросити наших друзів, наших партнерів, наших колег до відповідної ради для обрання і контролю над суддями, ми повинні розуміти, що склад її повинен бути сталим, і різноманітні зміни у геополітиці, обрання нових… новими президентами, керівниками інших країн не повинно позначатися на внутрішній ситуації по боротьбі з корупцією в нашій державі. Ми не повинні бути повністю залежними від змін у політиці наших партнерів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар голови комітету. Шановні колеги! Шановний колего Сергій Каплін! Я хочу пояснити логіку. Справа в тім, що цей пункт стосуватиметься випадку, коли член Громадської ради міжнародних експертів відмовляється (свідомо чи несвідомо) виконувати свої повноваження, не з'являється на її засідання і блокує тим самим її роботу. Таким чином Громадська рада міжнародних експертів може подати відповідне подання до ВККС щодо необхідності змінити таку особу, і потім ВККС має перевірити цей факт. Якщо цей факт підтвердиться, вона має звернутися до тієї організації, яка його делегувала з проханням надати іншу особу або підтвердити ту особу, яка не була призначена з-поміж Тому, я думаю, в цьому є логіка. Якщо ми зараз не дамо можливість їм цього робити, то обов'язково найдеться людина, якщо може бути так, яка не встигатиме або не виявлятиме бажання, наприклад, прилітати вчасно на засідання до України тощо. Щоб уникнути такого роду маніпуляцій, треба надати можливість самій раді Пане Каплін, ви наполягаєте на голосуванні, чи вас задовольнило роз'яснення голови комітету? Наполягаєте. Будь ласка, ми визначаємося по поправці 1051 народного депутата Капліна. Прошу визначатись. 17 народних депутатів підтримали вашу поправку. Вона відхиляється. Народний депутат Ричкова просить, щоб ми повернулися до її поправки 1049, 53. 49-у ви… Тоді ми рухаємося, все правильно, по нашому плану, таблиці. 1053 поправка, народний депутат Ричкова. Прошу мікрофон. Тетяна Ричкова, 27 округ, місто Дніпро. В цьому законопроекті недосить вичерпне формулювання. Тому я прошу у пункті 3 частини сьомої статті 9 після слів "вироком суду щодо нього" доповнити словами "яким його засуджено до позбавлення волі". Будь ласка, прошу голосувати за поправку 1053 пані Ричкової. Я прошу визначатися. 35 голосів набирає ваша поправка. Вона відхиляється. Наступна поправка… 1052 поправка була відхилена. А це Нестеренко, це не ваша поправка.

ваша 54-а є. Може 54-а? 54-а, але не друга. Да, мені вже це говорили, я перепрошую, якщо є невідповідності. Будь ласка, 1054. Народному депутату Дерев'янку, да. Ну, можливо, це якийсь технічний збій. Народному депутату Дерев'янку, будь ласка, слово. Зараз ми розглядаємо поправку 1054. наша поправка спільна з Чумаком, з Парасюком, Новак говорить про те, що пункт 3 частини сьомої статті 9 викласти в такій редакції: "набрання законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення ними тяжкого або особливо тяжкого умисного злочину". Тобто ми говоримо про те, що кандидат, який, власне, вчинив цей злочин і коли набрав законної сили обвинувальний вирок суду, він не може бути таким, який може взагалі стати суддею. І тут комітет чомусь відхилив, я не розумію, чому це може бути відхилено, така позиція. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую. І поставте на голосування. Будь ласка, слово голові комітету для коментаря. якщо є, набрав законної сили обвинувальний вирок щодо будь-якого злочину по відношенню до цього кандидата, то він не може бути претендентом. Ви вважаєте, що тільки треба підвищити до тяжкого або особливо тяжкого. Ми вважаємо, що навіть мілкий злочин якщо він вчинив, з точки зору його репутації це неприпустимо для того, щоб йому довіряти. Тому ми своєю правкою більш широко – всі без винятку вчинені… Мені здається, що будь-який злочин, якщо вчинила ця особа, на його репутацію має мати якийсь наслідок. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний депутат Дерев'янко, один із авторів поправки, після роз'яснення голови комітету не наполягає на голосуванні. Наступна 1069

Рухаємося далі, "Самопоміч" не наполягає. Наступна 1072, Дерев'янко. Не наполягає? 1072. Стосується ця поправка пункт 5 частина сьомої статті 9. Не наполягаєте? Рухаємося далі. Наступна поправка, народний депутат Лапін 1096. Наполягаєте? Будь ласка, Лапіну мікрофон. Я прошу підтримати дану поправку, вона така носить технічний характер. І тим не менше, ми говоримо про те, що виключається десятиденний строк, у який ВККС має вжити заходів для призначення нового члена Громадської ради міжнародних експертів. Отже, пропонується в частині, в статті 9 в частині восьмій слова "яка у десятиденний строк після прийняття такого рішення вживає заходів для призначення нового члена громадської ради" виключити. Тобто логіка дуже проста, якщо припинив діяльність, то мають прийняти рішення і

36 депутатів підтримали вашу поправку, вона відхиляється. Наступна 1101 поправка народного депутата Капліна. Прошу. далі. До речі, мої помічники підрахували, що рухаємося ми зі швидкістю 175 поправок за годину, дещо перевищуємо швидкість. Я хотів би поставити на підтвердження поправку, яка має таку саму ідеологію, як низка попередніх щодо перейменування і викреслення такого слова, як "міжнародне". Ще раз наголошую, мені здається, що після такої складної і тяжкої боротьби за 27 років за суверенітет незалежність нашої країни ми не повинні допускати ні в Конституції, ні в базових законах, ні за яких обставин, наскільки б критичними не були вимоги Міжнародного валютного фонду, Світового банку, іноземних урядів, будь-які приставки "міжнародне". Ми маємо всією суттю цих законопроектів, а так же само їх змістом демонструвати суверенітет, незалежність і самостійність, як мінімум прагнення до цього нового українського парламенту і нового українського парламентаризму. І тільки тоді нам наші нащадки скажуть дякую за те, що ми зберегли країну. Із таких деталей і починається розпад країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми рухаємося швидко, але не перевищуємо швидкість, за регламентом. Голосуємо, будь ласка, за поправку народного депутата Капліна,

Руслан терплячий. 15 голосів за вашу поправку. Рухаємося далі. 1108 поправка. Від депутатів Сидорович, будь ласка, буде коментувати. Це від авторського колективу "Самопомочі". Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Я би хотів нагадати присутнім тут нашим колегам народним депутатам, які працювали разом над розробкою концепції судової реформи, де ми, розробляючи порядок припинення повноважень суддів Конституційного Суду, членів Вищої ради правосуддя, чітко розділяли положення, в яких випадках необхідно приймати окреме рішення про припинення повноважень, а в яких випадках такі повноваження члена того чи іншого органу припиняється автоматично. І ми саме, продовжуючи цю логіку, яка вже закладена правильно, логіку в законодавчому полі, пропонуємо її продовжити.

Дайте, будь ласка, 30 секунд і буде у нас дві поправки озвучені. Прошу. СИДОРОВИЧ Р.М. Наступна поправка, вона передбачає припинення членства відповідного члена громадської ради міжнародних експертів у тих випадках, де непотрібно окремого голосування. Такі випадки це є смерть члена громадської ради міжнародних експертів і припинення строку для того, очевидно, що немає потреби приймати окреме рішення, а процедура заповнення відповідно вакансії запускає… Зрозуміло. Будь ласка, шановний пане Руслане, по двом поправкам дайте нам коментар комітету 1108 і 1109. підтримати позицію, яка була висловлена представником вашої фракції, Руслан Михайлович, який сказав, що при всій повазі до голови ВККС, навіть такого високоповажного, як пан Козяков, я не буду називати прізвище цієї особи, але ми не повинні в його руки передавати такі надважливі повноваження, треба передавати раді, що ми і зробили. Тепер ви кажете ні, давайте по окремих повноваженнях все ж таки віддамо голові, давайте вже триматися однієї лінії. Я розумію, з точки зору того, що ви кажете, десь я вас розумію і підтримую. Але оскільки є персональна і очевидна недовіра, то давайте вже хай орган складом приймає відповідні рішення, тоді вже буде якась логіка з першої до останньої статті цього закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягаєте на голосуванні по цим двом поправкам? Не наполягаєте? Наполягаєте, добре. Спочатку 1008 поправка, прошу визначатися. Прошу визначатися. Під час дискусії з головою комітету іноді ж хтось переймається… 17:41:56 За-45 45 голосів "за". Поправка не приймається. Наступна 1009, будь ласка, колеги, комітет її відхилив.

40 голосів "за". Поправка відхиляється. Наступна так само це поправка депутатів від "Самопомочі" 1010-а. Хто буде її презентувати? Руслан Сидорович, "Об'єднання "Самопоміч". Все ж таки я наполягаю, що логіка і позиція, яка висловлена "Об'єднанням "Самопоміч", відповідає тим рекомендаціям, які попередньо проговорювалися з Венеційською комісією. І вона відповідає тій логіці, яка вимагається нашими міжнародними партнерами. І саме для її забезпечення ми пропонуємо у статті 8 частині восьмій доповнити новим абзацом три наступного змісту: "Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів у десятиденний строк після припинення повноважень члена Громадської ради міжнародних експертів звертається з письмовим запитом про призначення нового члена до представництв.

Дуже важливо, щоб ми в законі передбачили чіткі процедури, в який спосіб будуть заміщатися відповідні вакансії, які можуть в силу тих чи інших причин виникати серед членів Громадської ради міжнародних експертів. Дякуємо за роз'яснення. Прошу голосувати 1110 поправка, 40 голосів "за". Поправка відхиляється. Наступна 1115-а. Дерев'янко. Не наполягає. Наступна поправка 1125. Каплін, будь ласка. Я хочу чітко розставити акценти: я і мій колега Олександр Леонідович Сугоняко обома руками за створення антикорупційного суду і будемо голосувати за відповідний документ, за відповідний законопроект. Але є окремі речі, через які ми не можемо переступити, наші прості люди нас не зрозуміють, якщо ми через ваше наполягання, шановний пане голово комітету і керівництво Верховної Ради, залишимо в законі норму про оплату оплату в 400 тисяч гривень на місяць роботи членів відповідної ради. Це ненормально, як дивитися в очі лікарям, учителям, військовим пенсіонерам, робітникам на підприємствах, залізничникам, які сьогодні блокують роботу залізниці, перекривають дороги, щоб вижити… вижити, бабі з дідом, як дивитися в очі на зустрічах у дворах. Тому, я вважаю, що ми маємо наполягати від парламенту, від здорової, патріотичної частини парламенту, яка при пам'яті, не допустити того, щоб ми по 400 тисяч платили суддям. Це не є нормально, і ми цього ніколи в житті… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановний пане Каплін, я вас все-таки, з величезною повагою до вашої роботи над вдосконаленням цього законопроекту, прошу говорити по смислу поправок. зараз ми розглядаємо… Ні, це було не по смислу, тому що… поправка… (Шум у залі) Це по філософії. Це було по філософії. Я прошу проголосувати не по смислу, а по філософії за поправку 1125. залі) Ну, я прошу, давайте без балагану. Просто ми ж щиро хочемо підтримати вашу поправку, а для цього потрібно знати її смисл. 17:45:59 За-27 Поправка відхиляється, 1125-а. Наступна поправка 1144, Береза Борислав. Не наполягає. Дякую вам. Яка? Юрій Тимошенко, я зараз знайду. (Шум у залі) Колеги від "Самопомочі", можна попросити тихо, бо я не чую Юрія Тимошенка?

зараз в цьому залі, в цьому "театрі абсурду", де другий день ми працюємо в порожньому залі, де немає навіть приблизно кворуму, де голосів за будь-яку відхилену поправку навіть апріорі не може бути, жодного разу навіть 50-70 голосів жодна поправка не набрала. І в цей самий час депутати з мудрим виглядом показують якийсь спектакль перед своїми виборцями, відстоюють поправки, знаючи що апріорі голосів не буде. Пані Ірина, проведіть, будь ласка, сигнальне голосування, покажіть Україні скільки реально є людей в залі, чи є бодай 50-60 людей в той час, як ми не мали би працювати, коли нас менше, ніж 226. Для чого це все? Колеги, ми знаходимося в середині розгляду питання, тому сигнального голосування не існує під час того. Ви не наполягаєте на голосуванні. Ви просто закликали колег до дисципліни. Дякуємо, підтримуємо. І наступна поправка 1147 Соболєва

про строки впродовж яких Громадська рада міжнародних експертів повинна надати Вищій кваліфікаційній комісії висновки щодо відповідності або невідповідності того чи іншого кандидата. На нашу точку зору, немає необхідності при тому, що ми говоримо про набір 35 кандидатів такий строк впродовж 10 днів. На нашу точку зору, достатньо буде 5 днів для надання строку Вищій кваліфікаційній комісії для його опрацювання, прийняття відповідного рішення, тим більше, що потім, за умови прийняття негативного висновку, наступає інша процедура. Тому просимо підтримати нашу 1147 поправку.

Руслан Сидорович, об'єднання "Самопоміч". Насправді дана поправка є важлива, тому що вона доповнює частину третю дуже важливим елементом. Так, як записана конструкція правової норми на сьогоднішній день, то виглядає, що Громадська рада міжнародних експертів надає висновок Вищій кваліфікаційній комісії лише у випадку, якщо вони встановлюють невідповідність. Тобто законом фактично встановлюється презумпція згоди на основі мовчанки. На нашу позицію, це є неправильно. Тому що, якщо з тих чи інших причин чи не поступить висновок, чи якісь там питання виникатимуть в документообігу, роль Громадської ради міжнародних експертів може бути зведена до ролі статиста. Тому, можливо, комітет не побачив, недочитав і не зрозумів важливості цієї норми. Важливо, щоб Громадська рада міжнародних експертів надавала висновки як про відповідність, так і невідповідність кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Просимо підтримати. Дякую. Поправка 1148 комітетом відхилена. Хто її підтримує, я прошу проголосувати.

Я наполягає на зазначеній поправці, яка полягає в тому, щоб замінити словосполучення "підтвердження або непідтвердження здатності кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя в цьому суді надає за наявності відповідних підстав Вищої кваліфікаційної комісії суддів України умотивований висновок про…" А я А я пропоную зазначити в законі наступним чином: "Здатність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду здійснювати правосуддя в цьому суді надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України обґрунтований висновок про відповідність Дякую. Ставлю на голосування поправку 1151. Комітетом відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати, будь ласка.

Шановні колеги і шановний пане голово комітету! Я пропоную ще раз повернутися до питання, яке стосується 5 днів щодо розгляду питання підтвердження або непідтвердження здатності кандидата. І прошу прокоментувати, чому не приймається така позиція, адже важливо, щоби було вмотивована відповідь і мотивований висновок про невідповідність кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду. І 5 днів – це той достатній період часу, коли Вища кваліфікаційна комісія може розглянути це питання і видати такий висновок. Прошу, прокоментуйте, чому ви не хочете підтримати цю поправку. І прошу поставити її на голосування. Тому що ви повинні розуміти, що мова йде фактично про робочі дні, а про календарні це все рівно буде десь більше днів. І відповідно до закону ВККС має сама за 7 днів до розгляду роздати своїм членам відповідні документи. Тобто заради того, щоб вже не ламати ту систему, яка існує загальну, була передбачена така правильна хронологічна лінійка, як на мене. Зараз, якщо ми будемо вносити в неї корективи, нам треба тоді внести корективи і в загальну норму, а це спеціальний закон. І ви думаєте, що це додасть? Я думаю, що це не має жодного значення. Якщо зважати на те, що йде мова про те, що я сказав, то це по факту вже якраз і майже буде десять днів. Отже, я ставлю на голосування поправку 1158. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Я хочу повідомити, що продовжую засідання на 15 хвилин. І наступна правка 1159. Дуже повільно йдемо по поправкам. Колеги, ми так, вибачте, за два тижні не встигнемо. Нам ще треба, зрештою, прийняти рішення. І ж бачу, яка йде динаміка. Динаміка є невисока, колеги.

50, але рішення не прийнято. Але підтримка в залі масова просто. Наступна 1161-а. 62-а.

Це просто був вигук із залу, щоб веселіше було?

Пані Ірино, я з точки зору дискусії щодо змісту поправок і так сказать, філософського аспекту цього законопроекту хочу сказати наступне. Дуже важливо, який вигляд врешті-решт він матиме. Що це буде? Це буде колекторський орган, який буде вибивати борги, які понабирали попередні уряди чи забирати землю, впливаючи в такий спосіб на уряд і на керівництво держави, чи це буде партнер, який інституційно, інноваційно, враховуючи весь міжнародний досвід, буде допомагати боротись з корупцією. Це надзвичайно важливо. І треба підсумувати, що в усьому світі не більше 10 країн, де такі антикорупційні органи створені. Це ті країни, назви яких схожі на матюки, де взагалі прогнила вся судова система і де її неможливо реформувати. І фактично ми створюємо сьогодні паралельно судову гілку влади, яка буде наводити порядок в цій країні. Це наш останній шанс і тут треба працювати над поправками, щоб добитися як скорішого прийняття цього закону. 1186-а ставлю на голосування. Хто підтримує, я прошу проголосувати. Комітет відхилив. Рішення не прийнято. 1187-а, Демчак Руслан, будь ласка. В частині десятій статті 9 слово "відкритих" виключити. Хочу обґрунтувати. Доступ до вільних відкритих державних реєстрів вже, в них передбачено, виходить непрацююча норма, питання доступів до більшої кількості інформації, а саме, закритих реєстрів. Так було б логічніше, слово "відкритих", вони і так є відкритими. А для комісії важлива вся повна інформація про кандидатів. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1187. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Рішення не прийнято. 1190. 1191. 1192. Тетяна Острікова, будь ласка. Тетяна Острікова, "Самопоміч". Дана поправка пропонує закріпити для Громадської ради міжнародних експертів право повного доступу до інформації, яка міститься в усіх відкритих державних реєстрах для того, щоб вони могли ефективно здійснювати контроль за тими кандидатами в судді, яких відібрала ВККС. Зокрема, ми пропонуємо визначити, що органи влади, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, підприємства, установи та організації зобов'язані на запит Громадської ради міжнародних експертів надавати протягом 10 днів інформацію, копії документів і матеріали, необхідні для виконання повноважень Громадської ради, крім інформації, яка містить державну таємницю. І ця поправка якраз закріпить повноваження, і виступить інструментом здійснення Радою міжнародних експертів контролю за тим, хто пропонується на суддів Вищого антикорупційного суду. Наполягаю на голосуванні, прошу підтримати. Дякую вам. Я ставлю на голосування поправку. Це була 1193, так, пані Тетяна? 1193 це була, так? Ставлю на голосування, комітет її відхилив, хто підтримує, я прошу проголосувати. 18:00:06

Тетяна Острікова, "Самопоміч". Дана поправка так само пропонує закріпити повний доступ безкоштовний, безоплатний для тих експертів, які будуть працювати в Громадській раді міжнародних експертів, до відкритих реєстрів, які адмініструються державними органами для того, щоб вони могли отримувати звідти будь-яку інформацію, необхідну для здійснення їх повноважень. Наполягаю на їх голосуванні і прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1195. Комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати, будь ласка. Рішення не прийнято. 1200. 1201. 202. 203. 204. 205. 206. Зараз дійду до неї. Восьму, ви сказали, так?

У частині одинадцятій статті 9 слова "Громадська рада міжнародних експертів" замінити словами "конкурсної комісії Громадської ради доброчесності". Ще раз наполягаю, ми маємо в остаточній редакції повернутися до назви, де не буде приставки "міжнародний". Це є ненормально, коли ми протягом тисячоліття боролися за свій суверенітет, незалежність, а зараз якась Верховна Рада України якогось скликання бере і переписує Конституцію, плює фактично на всі наші історичні досягнення. Ми маємо завжди дбати про те, щоб бути і демонструвати свій суверенітет, свою самостійність і свою незалежність. Це має бути історична принципова позиція парламенту. Треба думати про те, який слід ми залишимо в історії, треба думати про те, як будуть ставитися наші нащадки до того, що ми робили, до того, як ми називали, зокрема окремі норми в таких важливих історичних документах, а це історичний документ. Бо я вірю в те, що він покладе край корупції в Україні. Дякую. Але я переконаний, що нам треба в Міжнародну організацію НАТО, в Міжнародну організацію ЄС нам потрібна зброя "Джавелін", нам потрібні міжнародні санкції проти російської окупації. Ми живемо в період великого солідаризму цивілізованого світу, де надструктури, як НАТО, як ЄС, відіграють ключові ролі. І, колеги, мабуть, частина цивілізовано світу, або ми чули ці історії, про окремий шлях від Медведчука і "Українського Вибору", про окремий шлях. Наш вибір – ЄС і НАТО, які є нашими партнерами, і ми повинні в цьому будувати нашу логіку. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування правку 1212-у народного депутата Капліна. Хто підтримує, прошу проголосувати.

Шановні колеги, моєю правкою, яка була відхилена, було запропоновано, що протягом місяця з дня призначення членом Громадської ради міжнародних експертів подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України про запобігання корупції. Більшість міжнародних експертів і антикорупційна громадськість вважають, що запровадження електронних декларацій – це унікальний досвід на всій планеті, більше ніхто його не зробив, не наважився його зробити, є успішним і прогресивним. Я вважаю, що якраз при створенні антикорупційного суду всі учасники цього процесу також повинні отримати цей досвід і виконувати вимоги нашого антикорупційного законодавства. Прошу підтримати дану правку. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування поправку 1246. Комітетом вона відхилена. Хто її підтримує, я прошу проголосувати.

Це Усов, а ваша – 1259-а. Не наполягаєте, так? 1260-а. Яку? Включіть, будь ласка, Юзьковій мікрофон. Я прошу поставити на підтвердження правки за номерами: 1260, 1271 та 1273. Це правки, які змінили кворум щодо прийняття негативного висновку по кандидатах на посаду суддів до Вищого антикорупційного суду. Якщо в проекті закону було запропоновано двома третинами голосів, то зараз у нас змінено на одну другу частину від Громадської ради міжнародних експертів. Це при тому, що на даний час є наполягання, щоб цей негативний висновок не міг бути скасований в Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Тому я прошу не підтримати зазначені правки. Дякую. Ставлю на голосування правку 1260. На підтвердження. Комітет просить підтримати. Прошу проголосувати.

Це так само технічна правка, як стосується тієї філософії, яку я просуваю в рамках цього закону. Але я хотів би звернутися до керівника комітету. Ви говорите, що після того, як ми прибрали зарплати членам ради у розмірі 400 тисяч гривень, вони не будуть декларувати свої статки, і вони не підпадають під е-декларування. Я думаю, що ми, врешті-решт, можем знайти формулу і дати їм мінімальну зарплату – 3 тисячі 200… 400. І нехай вони побачать, там за кордоном побачать, як живуть наші сталевари за 200 доларів, біля печі працюють на меткомбінаті, як живуть наші залізничники, як машиністи локомотивів живуть, доярки працюють за копійки, у селах, на фабриках, на заводах, як виживають наші пенсіонери. Тому коли Міжнародний валютний фонд, який один із тих, хто просовує створення антикорупційного суду тут хоче його перетворити в колекторську компанію, звертається до уряду і зупиняють підвищення зарплат і пенсій, то вони мають розуміти, як воно прожити на 3 тисячі 200 чи 3 тисячі 500 гривень. Що це неможливо. Отже, я ставлю на голосування поправку 1265. Комітет відхилив. Хто підтримує, прошу проголосувати. Рішення не прийнято. Наступна – 66. 67. 68. 69. 70. 71-а. 71-а, так? Отже, ставлю на підтвердження поправку 1271. Комітет її підтримує і просить всіх проголосувати. Рішення не прийнято. 72-а. Давайте поставлю 73-ю ще раз, а потім дам 72-у. 71-у я вже поставив на підтвердження. Тепер ставлю на підтвердження 73 правку, а потім дам по 72-ій слово. 73 правка врахована частково. Комітет просить підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Рішення не прийнято. Пане Роман, у мене є така пропозиція. Бачу, є цілий блок ваших правок. Можливо, ми з них і почнемо наступний розгляд? Можливо, ми на них і зупинимось? Так, так. Не заперечуєте. Тобто ваша йде 72-а, 74-а, 75-а. Щоб потім ми блоком підготувались. Добре. Я знаю це. Отже, колеги, ми домовляємось таким чином. Наступним йде блок право народного депутата Семенухи. Ми фактично зупиняємось на

наша правка, "Самопомочі", передбачає можливість Громадській раді міжнародних експертів приймати рішення про надання висновку не лише щодо відповідності кандидата на посаду критеріям, визначеним в законі, але й висновок щодо його невідповідності. Ключова вимога "Самопомочі" – надати, позиція, надати Громадській раді міжнародних експертів функції не дорадчо-консультативного органу фактично, а надати такі повноваження, які реально будуть впливати і мати ключовий вплив щодо визначення тих чи інших кандидатів до Вищого антикорупційного суду. Оскільки дуже важливо, щоб створити такі умови добору, які дадуть якісні рішення і дозволять Вищому антикорупційному суду провадити правосуддя в країні. Прошу підтримати. Дякую. Буде коментувати, пане Руслан? Я ставлю на голосування правку 1272, комітетом вона є відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

Рішення не прийнято. Отже, наступна правка буде 1274. З неї ми продовжимо розгляд… Я, колеги, хочу вам наголосити, що ми пройшли протягом дня більше тисячі правок, більше тисячі правок. нам треба просто собі уяснити, коли ми зможемо вийти на голосування. Це, я вважаю, що наступного тижня це має статись в будь-якому випадку. Але ми маємо собі визначити, чи то станеться у вівторок після обіду, чи в четвер зранку. Так виглядає, що… ми проаналізуємо з головою комітету, яка динаміка і як далі буде йти. Я думаю, що це може бути і в четвер зранку, коли буде повна мобілізація, щоб ми змогли… І, шановні колеги, час для роботи вичерпаний. Ранкове засідання України… Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. І завтра о 10 годині запрошую всіх в зал для продовження нашої роботи.